će nam se priključiti kad vide da smo nastavili sa radom. Treća točka dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo ispred nas je jedan zakon, Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ovo je jedan od bitnih zakona koji se usklađuje sa normama Europske unije i mislim da bi ovaj zakon trebali svi vi dobro pročitati i na kraju dobro ga i kvalitetno podržati. Prijedlog zakona rađen je na temelju zadanosti nacionalne i populacijske politike u području sustava obiteljske potpore i odgovarajućih uredbi Europske unije iz poglavlja 19.-Socijalna politika i zapošljavanje i poglavlja 2.-Sloboda kretanja radnika i koordinacija sustava socijalne sigurnosti. Uvažavajući odrednice iz nacionalne populacijske politike ovim prijedlogom zakona obuhvaćene su sve majke odnosno roditelji bez obzira na radno pravni položaj. Prijedlogom zakona točno su propisana prava pojedinih socijalnih skupina korisnika, ovisno od njihovog radno pravnog položaja. Kao korisnici prava navedeni su, ovo je vrlo bitno za reći, zaposleni i samo zaposleni roditelji odnosno zaposleni po osnovi Zakona o radu, obrtnici, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, poljoprivrednici u sustavu PDV-a i drugi. Roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, to je ugovor o djelu, drugi ugovori na osnovi kojih je ostvaren primitak na koji su plaćeni obvezni doprinosi, poljoprivrednik roditelj izvan sustava PDV-a i nalazi se u evidenciji mirovinskog osiguranja, nezaposleni roditelj po propisima o zapošljavanju, osobe izvan sustava rada, to su učenice, studentice, umirovljenice, osobe nesposobne za rad po propisima iz socijalne skrbi, domaćice. Za navedene korisnike propisane su i odgovarajuće potpore koje su novost u hrvatskom zakonodavstvu kad je u pitanju zaštita majčinstva i roditeljstva. Tako se zaposlenom i samo zaposlenom roditelju omogućuje: 1. korištenje prava na rodiljni dopust do 6. mjeseca života djeteta od strane oba roditelja, novost je ako se rodiljni dopust koristi kao rad u skraćenom radnom vremenu te se on može koristiti i preko 6. mjeseca života djeteta. Novost je i to što se predlaže da se pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo dijete te 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako naredno dijete koristi fleksibilno kao rad u skraćenom radnom vremenu, u obrocima od najmanje po 30 dana istovremeno oba roditelja ili naizmjenično, a sve prema potrebi roditelja i djeteta do njegove, naglašavam do njegove 8. godine života. Sada se to može koristiti samo do 12 mjeseci ili do 3. godine života djeteta i to u neprekinutom trajanju. Novost je da se rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta do njegove 3. godine života sada mogu koristi i samozaposleni roditelji. Do sada je bilo samo zaposleni po Zakonu o radu. Novost je također da se pravo na dopunski rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do 7. godine života djeteta, sada se proširuje za za jednu godinu odnosno do 8. godine života djeteta, a moći će ga koristiti i samozaposleni roditelj. Uz to što je od 1. siječnja ove godine sve rodilje za prvih 6 mjeseci rodiljnog dopusta, kao što znate imaju pravo na naknadu plaće od 100% od osnovice, novost je i to što se ovim novim zakonom predlaže da naknada plaće za vrijeme korištenja prvih 6 mjeseci roditeljskog dopusta roditeljskog dopusta iznosi do 80% proračunske osnovice. Treba naglasiti da pravo na rodiljni i roditeljske potpore da će imati roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, to je ugovor o djelu i sl., nezaposleni roditelj i roditelj poljoprivrednik, što je vrlo bitno za naglasiti. Pravo na rodiljni i roditeljske potpore ostvarivat će i sve druge majke izvan sustava rada i to u obliku prava na rodiljnu brigu o djetetu i pravo na roditeljsku brigu o djetetu uz novčanu naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice. Roditeljska pošteda od rada i roditeljska briga o djetetu može se radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti s pravom ponovnog korištenja za slučaj prestanka rada a za a za slučaj zapošljavanje ili samozapošljavanja dužeg od 9 mjeseci ovo pravo se nastavlja koristiti pod uvjetima za zaposlenog i samozaposlenog roditelja Sva ova prava mogu se prenositi i na drugog roditelja pod uvjetima zaposlenja ili samozaposlenja. Kao što vidite ima puno novosti. Još jedna sljedeća novost. Novost je i to da se do sada, da su od sada u potpunosti izjednačeni svi posvojitelji s pravo na posvojiteljski dopust ili posvojiteljsku poštedu od rada, posvojiteljsku brigu o djetetu, te da imaju sva prava kao roditelji uz istovjetne, socijalno radne skupine. Za provedbu ovoga zakona Vlada Republike Hrvatske je za 2009. godinu, znači ovaj zakon bi stupio na snagu 1. 1. 2009. godine osigurala 2 milijarde 18 milijuna 735 tisuća i 320 kuna, od čega za potrebe provedbe ovoga zakona u …/Govornik se ne razumije./… Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 922 milijuna 49 tisuća 840 kuna čemu je potrebno pribrojiti 178 milijuna i 480 kuna sa naslova prijelaza prava roditelja dopust ili prava na rad u skraćenom radnom vremenu djeteta sa težim smetnjama u razvoju iz Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite i skrbi u djelokrugu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te 918 milijuna i 500 tisuća kuna u razdjelu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kao što vidite poštovane saborske zastupnice i zastupnici, ovo su izuzetno velika sredstva koja su predviđena znači za realizaciju ovoga zakona u sljedećoj godini. Potrebno je naglasiti da je ovim prijedlogom zakona postignuta puna jednakost majke i oca o odgovornosti za njegu i odgoj djeteta, brisana su brojna ograničenja a uvode se i mnoge pogodnosti za nezaposlene roditelje koji povremeno rade, bez gubitka prava na roditeljsku poštedu od rada i pravo na novčanu naknadu. Za nezaposlene roditelje to znači i pogodnosti kod Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje iz razloga što za vrijeme rodiljne i roditeljske brige o djetetu nezaposlenom roditelju miruju prava po osnovi nezaposlenosti. U prijedlogu zakona predložena su i brojna druga rješenja koja idu u prilog zaštite roditelja za vrijeme njege i brige o djetetu, a sve u cilju usklađenja radnih i obiteljskih obveza, poticaja zapošljavanja i održavanja zaposlenosti. odnosno da će donošenjem ovoga zakona umjesto sadašnja četiri zakona, znači da ih nabrojim, to je Zakon o radu, Zakon o rodiljnim rodiljnim dopustima i naknadama majke koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske i nekoliko pravilnika. Pitanje rodiljnih odnosno roditeljskih dopusta i naknada biti uređena samo ovim zakonom što će pridonijeti ujednačavanju prava svih majki, odnosno roditelja sa osnov rođenja i brige o novorođenom djetetu. Nadalje, ovim su zakonom uvaženi opći ciljevi nacionalne populacijske politike, te ciljevi sustav obiteljskih potpora vezani uz vremenske dopuste i socijalnu sigurnost. Isto tako zakonom se promiče uravnotežena prisutnost oba roditelja, jednakost žene i muškarca na tržištu rada. kao majka i otac potiču na stvaranje potomstva uz odgovarajuću naknadu zahtjevima obiteljskog života i rada a osobito žene kao trudnice i rodilje radi olakšanog ostanka na tržištu rada. Uključenost očeva u obiteljski život, što je vrlo bitno jer Republika Hrvatska danas ima svega 1% uključenost očeva u te rodiljne i roditeljske dopuste, ovim prijedlogom zakona isto treba povećati. Dalje, promiče se odgovorno roditeljstvo i blagostanje djece, te na kraju ekonomska neovisnost žena. Hvala lijepo na pozornosti. Prelazimo prvo na raspravu po klubovima. Prvo je uvažena zastupnica Marija Petir u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Zasigurno je ovaj Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama jedan od zakona koji bitno doprinosi i provedbi populacijske politike u Republici Hrvatskoj. A da je to danas ključno pitanje i da mora postati ključno političko pitanje govore i podaci kojima barataju i demografi a oni se služe znanstvenim metodama i tim znanstvenim metodama su došli do podataka da po sadašnjoj stopi demografskog kretanja 2100. godine Hrvatska u najboljem slučaju će imati 3,6 milijuna stanovnika, a u najgorem slučaju samo 1,3 milijuna, odnosno da će već 2031. godine u Hrvatskoj biti 17,1% stanovnika manje nego 2001. godine. Osim zabrinjavajućeg broja smanjenja hrvatskih građana Hrvatsku čeka i težak problem što će se znatno što će se znatno povećati broj starijih osoba koje treba uzdržavati a smanjiti će se broj mladih koji bi trebali podnijeti taj teret uzdržavanja. Te sumorne perspektive su naravno po mišljenjima koja iznose kvalificirani stručnjaci iznesene bez bilo kakve nakane manipuliranja ili politikanstva i njih smatramo u Klubu HSS-a objektivnim, realnim i zabrinjavajućim. Dakle, to su ustvari sudbinska pitanja kada govorimo o sudbini Hrvatske, hrvatskog naroda, hrvatske nacije jer ne postoji veći hrvatski nacionalni interes od održavanja samog života nacije. Jasno je da je Hrvatska u svojoj mladoj i najnovijoj povijesti suočena sa brojnim teškim problemima i dubokim krizama te da nije moguće preko noći riješiti sve probleme. kao što je bilo pitanje obrane zemlje sudbinski važno za budućnost Hrvatske i hrvatskog naroda tako je i pitanje izlaska iz duboke demografske krize sudbinski važno za hrvatsku budućnost. Čini se da je borba za održavanje samog života nacije i njezine budućnosti možda čak u nekim trenutcima zahtjevnija i teža od borbe za obranu od agresije jer je u toj borbi bilo jasno tko je protivnik a tko saveznik a u populacijskoj i demografskoj borbi često nije moguće razabrati tko je na kojoj strani. Hrvatska bi trebala stoga postati od zemlje potrošnje zemlja proizvodnje, od zemlje koja enormno uvozi, zemlja koja više izvozi nego uvozi, od zemlje koja regulira pitanja zapadnih moralno moralno nagriženih društava trebala bi postati zemlja koja rješava stvarna pitanja hrvatske tjeskobne zbilje. Ne učini li se sustavan pomak da se na hrvatskim i seoskim područjima omogući rentabilna proizvodnja i pošten otkup i pravedna naplata svega proizvedenog, ne zaustave li se moćni umreženi lobiji koji radeći za svoje interese zapravo rade protiv hrvatskih nacionalnih interesa, borba za održavanje samog života nacije i njezinu budućnost neće imati nikakve šanse. Zato je važno i podsjetiti se na slova Ustava Republike Hrvatske gdje se Republika Hrvatska opredijelila za osobitu zaštitu materinstva djece i mladeži, te stvaranje socijalnih, kulturnih, odgojnih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život, a osobita pažnja poklanja se i zaštiti majki na radu. Sigurno da takvom jednom konceptu bitno doprinosi i novi Zakon o rodiljinim i roditeljskim potporama i zato će ga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati. Mislimo da je dobro da se ovim zakonom, dakle na jednom mjestu rješava kompletna problematika, jer do sada je to bilo riješeno Zakonom o radu, Zakonom o rodiljinom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost, naravno nacionalnom populacijskom politikom koja je donesena 2006. godine, Zakon o doplatku na djecu, Zakonom o izvršenju državnog proračuna za 2007. godinu i Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju. ovim zakonom dakle, osigurat će se pravo na rodiljnu naknadu svim majkama koje ne ostvaruju pravo kao zaposlene majke u iznosu od najmanje 50% proračunske osnovice, mogućnost fleksibilnijeg korištenja dodatnog rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje do 8 godine djetetovog života, te pravo ili mogućnost uključivanja većeg broja očeva u ovaj sustav obiteljskih potpora. Iz podataka proizlazi da je dominantan način pružanja potpora roditelja sa novorođenom djecom u Hrvatskoj sadržan od vremenskih dopusta, te da su prvi pomaci prema financijskom osnaživanju poduzeti donošenjem nacionalne populacijske politike, te donošenjem izmjena odgovarajućih zakona. Međutim, sadašnji vremenski dopusti, unatoč mogućnosti s prijenosa s majke na oca, ali po isteku obaveznog rodiljnog dopusta, vrlo su statični i vremenski ograničeni u pogledu dobne granice djeteta do koje se mogu koristiti. Primjerice nemogućnost unutar sadašnjeg razdoblja do kojeg se može ostvariti pravo na rodiljni dopust, prekidanja prava korištenja radi zaposlenja ili rada na određeno vrijeme, te ponovna uspostava korištenja tog prava. To je izraženije kod nezaposlenih radnica, odnosno majki koje za slučaj privremenog zaposlenja ne gube samo pravo na nastavak korištenja prava na rodiljni dopustu unutar razdoblja do kojega mogu koristiti, neto gube i prava po osnovi propisa o zapošljavanju. Stoga se da zaključiti da sadašnji propisi o radu, posredovanju i zapošljavanju i o pravima na rodiljni dopust, potiču ustvari radnu radnu pasivizaciju i to je nužno promijeniti. Nadalje, u pogledu prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja postoji nejednakost postupanja, između ostalog to se ogleda i u tome što Zakon o radu omogućuje produljenje korištenja prava na dodatni rodiljni dopust do prve godine života djeteta, do 14 mjeseci života djeteta pod uvjetom da je otac djeteta taj dopust koristio u trajanju od najmanje 3 mjeseca, no očevi djece čije majke obavljaju samostalnu djelatnost nemaju tu tu zakonsku mogućnost. Također zakonima nisu propisana ista prava roditelja koja obavljaju samostalnu djelatnost u slučaju kada dijete ima teže smetnje u razvoju, koji ne mogu za razliku od roditelja u radnom odnosu koristiti pravo na dopust za njegu djeteta, odnosno skraćeno radno vrijeme do 7. godine Po ovom prijedlogu zakona obavezni rodiljni dopust i ubuduće će trajati do djetetova 6. mjeseca, ali će se nakon 42 dana moći koristiti i otac. Nakon 6 mjeseci roditelji će imati pravo na roditeljski dopust koji bi trebali koristiti u jednakom vremenu, osim ako se drugačije pisano ne izjasne. Roditeljski dopust od 6 mjeseci za prvo ili drugo dijete, odnosno za 30 mjeseci za blizance, treće i svako iduće dijete, roditelji će moći iskoristiti odmah, ali u bilo kojem vremenu do djetetove 8. godine. Novost je također i da se roditeljski dopust ne mora koristiti u komadu, nego kakao i kada roditeljima najviše odgovara. Zaposlene majke će za prvih 6 mjeseci starosti djeteta primati naknadu u punom iznosu plaće, a drugih 6 mjeseci 80% proračunske osnovice. osnovice. Zakonom se zaposlenim ili samozaposlenim roditeljima omogućava i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, radu skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, stanka za dojenje djeteta, dopust trudnice ili majke koja doji dijete, dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi i skrbi njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju, te mirovanje radnog odnosa do djetetove 3. godine. Također ovim prijedlogom zakona proširuje se i broj korisnika prava, a u jednom će dijelu ova prava biti proširena u pogledu materijalnih naknada što će biti posljedica preuzimanja korisnika novčanih naknada za vrijeme korištenja dopusta ili rada u skraćenom vremenu radi njege djeteta sa težim teškoćama u razvoju i sustava socijalne skrbi uz sustav obiteljskih potpora. Također, porast će broj korisnika i zato što će se otvoriti pretpostavka za stjecanje prava na posvojiteljski dopust za one koji ga nisu imali, dakle osobe koje ostvaruju drugi dohodak, samozaposlene osobe, poljoprivrednike, nezaposlene i one izvan sustava rada. Za ovu provedbu zakona potrebno je osigurati 2% državnog proračuna, što i nije neki veliki novac, dakle riječ je o sredstvima o kojima je govorio i državni tajnik i mi u klubu HSS-a svakako podržavamo odluku da se ta sredstva osiguraju u proračunu za 2009. godinu. Također, u klubu HSS-a smo razgovarali sa predstavnicima Udruge roda, roditelji u akciji i moramo dakle istaknuti da postoje dvojbe oko samog teksta nekih članaka u ovom zakonu, pa bi molila državnog tajnika da nam pojasni te članke. Prije svega članak 13. stavak 3. i 4., te članak 14. stavak 4. U ovim člancima je definirano da roditeljski dopust koriste oba roditelja u pravilu u jednakom dijelu, ali se pisanim putem, dakle pisanim putem se jedan od roditelja može odreći te da ako se otac ne odrekne tog prave, te iskoristi 3 mjeseca roditeljskog dopusta, onda se roditeljski dopust produljuje za 2 mjeseca. Naš stav je da su ovdje na možda malo nespretan način kombinirane dvije odredbe i to ona koja se odnosi na EU direktivu o rezervaciji po 3 mjeseca za majku i oca i ono što se odnosi na Zakon o radu o produljenju od 2 mjeseca, pa bih vas molila da nam točno pojasnite o čemu je ovdje riječ. Isto tako, članak 24. stavak 2. i 3. Dakle, obzirom da smo vidjeli iz same preambule zakona, a iz teksta zakona da je cilj potaknuti očeve na veće uključivanje u roditeljske dopuste. Smatramo da je iznos naknade u vrijeme u kojem je najizglednije da će se očevi uključiti, a to je zasigurno nekoliko mjeseci na kraju dopusta, ne smije biti destimulirajući. veće plaće i više obitelji financijski ovisi o njihovoj plaći, tako da je smanjenje očevih prihoda veći udar na budžet cijele obitelji. Ukoliko očevi koriste roditeljski dopust za prvo ili drugo dijete, najčešći je slučaj da upravo oni koriste 13. i 14. mjesec. Ovim člancima definirano je da zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust ima pravo na naknadu u maksimalnom iznosu 80% proračunske osnovice, tj. 2 tisuće 660 kuna u trajanju od 6 mjeseci, počevši od prvog dana korištenja prava. Nakon toga imaju pravo na maksimalno 50% ili tisuću 663 kune. Ukoliko će se taj stavak tumačiti da to pravo pripada zasebno majci i ocu smatramo onda da je to u redu, ali iz samog zakona to jasno ne proizlazi pa zbog toga molim pojašnjenje. Očevi koji se uključuju na kraju roditeljskog dopusta imat će isti iznos naknade kao i majka u mjesecima prije njega. No ako će tumačenje biti da je naknada u maksimalnom iznosu 2 kuna ograničena sa 6 mjeseci korištenja za jedno dijete bilo od majke bilo od oca onda će to biti destimulirajuće za očeve kao što sam i malo prije istaknula. Taj iznos je minimum uz koji se može govoriti o poticaju očevima da se uključe u roditeljski dopust. U tom slučaju svakako bi predložili da rok do kojeg roditelji primaju 2 tisuće 660 kuna bude 8 mjeseci trajanja roditeljskog dopusta. ustvari primjedbe koje nam se čine da su ključne jer nije sasvim razvidno da li, da li se podrazumijeva ovo što sam istaknula svakako mogu reći da će Klub zastupnika HSS-a podržati Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama s konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila odnosno dostavila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje. O rodiljnim i roditeljskim potporama evo slučajno ili ne

negoli što je ova generacija četrnaestogodišnjaka i petnaestogodišnjaka koja je ove godine završila osmi razred osnovne škole i sad se upisuje u prvi razred srednje škole. Da podsjetim oni su rođeni 1994. godine odnosno 1993. godine. Godine su to u kojima se u Hrvatskoj rodilo 46 tisuća 106-tero djece 1993. odnosno 45 Prema zadnjem dostupnom podatku iz 2006. godine u Hrvatskoj je rođeno 41 tisuća 426 djece. Slični podaci govore i o upisu učenika u prve razrede osnovnih škola pa su pod … /Govornica se ne razumije./ … bili da će oko 3000 osnovaca biti manje upisano u prvi razred osnovne škole ove godine u odnosu na prošlogodišnju manje. Prema zadnjem izvršenom popisu stanovništva iz 2001. u Republici Hrvatskoj je popisano 4 tisuće 437 tisuća 460 stanovnika. Procjena prema dostupnim podacima iz statističkog ljetopisa Državnog zavoda za statistiku s datumom 31. prosinca 2006. godine Hrvatska ima 4 tisuće 441-og, jednu tisuću, od kojih od 0 do 19 godina 971 tisuću, a iznad 65 godina 759 tisuća 600 stanovnika. Prosječna starost žena kolegice i kolege 2001. godine bila je 41 godinu, a muškaraca 37,5 godina. Podatke do kojih sam došla za 2006. godinu procijenjena prosječna starost žena je 42 godine, a muškaraca 38,8 godina. Prosječna starost majke pri prvom porodu u 2006. godini iznosi 26,7 godina. Mislim da sam s ovim, da su ovi podaci koje sam iznijela dobar uvod u temu o kojoj danas ovdje raspravljamo i neću ništa novo reći ukažem li na činjenicu da je pitanje zaustavljanja negativnog demografskog trenda, negativnog prirasta stanovnika u situaciji kada negdje tamo od 90-tih neprestano nas više umire, godišnje više umire negoli što nas se rađa da je to ponajprije političko ali onda i nacionalno pitanje oko kojega je potrebno i poželjno da sve stranke u ovome Visokome domu postignu konsenzus jednako onako kao kada su prije 12 godina usvajale nacionalni program demografskog razvitka Hrvatske kojim su postavljeni temelji nove obiteljske politike. Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici sa zadovoljstvom ističemo kontinuitet i dosljednost naš, politike naše stranke i odgovornu, vjerodostojnu i konzistentnu politiku Vlade doktora Ive Sanadera u skrbi i provedbi mjera pronatalitetne politike i osobite zaštite obitelji i materinstva djece i mladeži utvrđene … /Govornica se ne razumije./ … odredbama. Žao nam je što smo 2001. godine, što nismo uspjeli spriječiti ukidanje stečenih prava majki koje su sa blizancima, trećim i svakim sljedećim djetetom gdje im je bio ukinut porodni, rodiljni dopust smanjen ustvari sa tri godine na dvije godine. Žao nam je jer je Hrvatska demokratska zajednica i tada ukazivala na posljedice koje će iz toga proisteći, a kolegice i kolege pogledamo li upravo što se dogodilo od 2000. 2004. godine pad djece na koji sigurna sam i ne utječu samo rodiljne naknade, ne utječe samo novac. Važni su i drugi čimbenici ali lošu poruku odavde odašiljemo kada god smanjujemo prava u, iz ovoga područja. Argument dosljednosti je kad govorimo o politici Vlade doktora Ive Sanadera je i ustrojavanje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2004. godine, vraćanje dokinutih prava, podizanje rodiljnih naknada, donošenje Obiteljskog zakona, donošenje nacionalne populacijske politike 2006. kao i provedba … /Govornica se ne razumije./ … zacrtanih mjera. Da napravim samo neke i to ne onako nego one realizirane i čije je ostvarenje u tijeku. Besplatni udžbenici za sve osnovce od prošle godine sukcesivno vrijedi i za učenike od prvog razreda srednje škole, besplatan prijevoz za učenike srednje škole, nove pedagoške standarde za predškolski odgoj i naobrazbu, osnovne i srednje školstvo, povećani iznos dječjeg doplatka, uveden pronatalitetni dodatak na dječji doplatak za treće i četvrto dijete u obitelji, delimitirane rodiljne naknade za zaposlene majke od 1.1.2008. godine, povećana jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama uporište ima upravo u nacionalnoj populacijskoj politici i to poglavlju obiteljske potpore i u poglavlju usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Uz to ovim se zakonom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije o čemu je i u prilogu dostavljena i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Prijedlogom ovog zakona državljani i država članice Europskog ekonomskog prostora u pravima i dužnostima propisanim ovim zakonom izjednačeni su sa hrvatskim državljanima. Obiteljske potpore inače imaju kao prioritetan cilj osnaživanje obitelji u podizanju djece od rodiljnog dopusta do prava na rad sa skraćenim radnim vremenom radi skrbi o djetetu, mjesečnih novčanih naknada do jednokratnih pomoći. Ciljevi definirani u nacionalnoj populacijskoj politici bili su da podsjetim unaprijediti i proširiti sustav obiteljskih potpora, osigurati kvalitativne promjene u financijskoj organizaciji života obitelji, redefinirati ulogu i značaj dosadašnjeg sustava obiteljskih potpora, omogućiti dostupnost usluga svim obiteljima u jednakoj mjeri, omogućiti roditeljima slobodan izbor u načinu korištenja roditeljskog dopusta i time stvoriti pretpostavke za kvalitetan obiteljski život i kvalitetno roditeljstvo. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da će se ovim prijedlogom zakona kvalitetno ostvarivati ciljevi utvrđeni kroz 11 mjera usvojene populacijske politike u poglavlju – Sustav obiteljskih potpora. Ovim se prijedlogom zakona na jednom mjestu regulira problematika rodiljnih i roditeljskih potpora zaposlenih roditelja i samozaposlenih koja je do sada bila utvrđena u četiri odvojena zakona. Pa čuli smo, znači i predlagatelj je to rekao i kolegica u ime kluba HSS-a. Dakle, radi se o Zakonu o radu, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonu o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, te Zakonom o izvršenju državnoga proračuna za kalendarsku godinu u kojoj se troše proračunska sredstva. Ovime se, dakle na jednome mjestu ovim zakonom pridonosi se ujednačavanju prava svih majki, odnosno roditelja s osnova rođenja i brige o novorođenom djetetu. Prijedlogom zakona obuhvaćene su sve majke, odnosno roditelji bez obzira na radno pravni položaj, te su kao korisnici prava utvrđeni zaposleni i samozaposleni roditelji, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednik, roditelj izvan sustava PDV-a, a nalazi se u evidenciji mirovinskog osiguranja, nezaposleni roditelj po propisima o zapošljavanju kao i osobe izvan sustava rada, učenice, studentice, umirovljenice, osobe nesposobne za rad po propisima iz socijalne skrbi, domaćice. Kad govorimo o majkama, odnosno roditeljima u smislu ovoga zakona važno je istaknuti da je ovim prijedlogom zakona ostvarena puna jednakost majke i oca u odgovornosti za njegu i odgoj djeteta. Tako se zaposlenom i samozaposlenom roditelju omogućuje korištenje prava na rodiljni dopust do šestog mjeseca života djeteta od strane oba roditelja. Čuli smo samo prva 42 dana nakon porođaja pripadaju samo majci, odnosno isključivo majci. jednako tako važno, uravnotežena je prisutnost oba roditelja i majke i oca na tržištu rada koji pridonosi na određeni način i ekonomskoj neovisnosti žena. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i pozdravlja sve novine i pogodnosti koji Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama donosi korisnicima, a koje je predlagatelj u svom uvodnom obraćanju iznio. Pa evo samo sa naglasim. Pozdravljamo mogućnost da ako se rodiljni dopust koristi kao rad u skraćenom radnom vremenu tad se on može koristiti i preko šestog mjeseca života djeteta, jer će to mnogim zaposlenim, visoko obrazovanim ženama omogućiti da po vlastitom izboru ostanu u tijeku svoga posla, dakle u struci uz njegu djeteta graditi i karijeru i ostvariti napredovanje u struci što je u dosadašnjim odredbama zakona u stvari bilo nemoguće. Morala je birati, ali je naglašavam, uvijek imala, žena je uvijek imala pravo izbora. Ističemo i dobro došlu mogućnost fleksibilnog korištenja prava na roditeljski dopust u trajanju od šestog mjeseca za prvo i drugo dijete, te 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako slijedeće dijete, a sve prema potrebi roditelja i djeteta do njegove osme godine života, bilo da ga koristi kao rad u skraćenom radnom vremenu u obrocima od najmanje 30 dana, istovremeno oba roditelja ili naizmjenično mogućnost je, dakle na roditeljima je da izaberu. Ovim prijedlogom zakona i samozaposleni roditelji mogu koristiti rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta do njegove treće godine života, jer je to pravo do sada vrijedilo samo za zaposlene po odredbama Zakona o radu. Posebno podržavamo produljenje prava na dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do osme godine života, jer do sada je to bila do sedme godine, a koju će moći koristiti i samozaposleni roditelji uz naknadu plaće od 65% proračunske osnovice. Mislim da smo čuli iznosi 2161,90 kuna. Novina je prijedlog, da naknada plaće za vrijeme korištenja prvih 6 mjeseci roditeljskog dopusta iznosi do 80% proračunske osnovice ili 2661 kunu. Pozdravljam uvođenje mnogih pogodnosti za nezaposlene roditelje koji povremeno rade, jer su do sada gubili jedno od tih prava. Sada im se omogućava da za vrijeme korištenja rodiljne i roditeljske brige o djetetu miruju prava po osnovi nezaposlenosti koje ostvaruju kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pozdravljamo izjednačavanje svih posvojitelja s pravom na posvojiteljski dopust ili posvojiteljsku poštedu od rada, posvojiteljsku brigu o djetetu, jer po ovome prijedlogu zakona imaju prava kao roditelji iz istovjetne socijalno radne skupine. I kad smo kod posvojenja ne možemo biti u cijelosti zadovoljni podacima iznijetim u analizi stanja da se u Hrvatskoj godišnje zasnuje podatak za 2007. godinu, zasnuje odnosno ostvari 121 posvojenje, jer je to područje u kojemu bi se moglo i trebalo puno više napraviti u odnosu na broj zainteresiranih posvojitelja i broj djece smještene u domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ono što pozdravljamo je uključivanje i lokalne zajednice, njihova potpora provedbi ovoga zakona, jer ona može i treba pridonijeti ukupno boljoj demografskoj slici Hrvatske, a djeca, majke i obitelji neće biti briga samo države, nego i jedinica lokalne i područne samouprave na čijim područjima žive. Pozdravljamo sve napore koji su pojedine jedinice lokalne samouprave i regionalne i do sada ostvarivale na ovome planu i potičemo i pozivamo sve ostale da se aktivno uključe. Zakonom se potiče i otvara mogućnost jedinicama lokalne i regionalne samouprave da prava iz ovoga zakona, recimo dodatka za dijete povećaju iznad ovoga što je u zakonu utvrđeno. I ono što treba još naglasiti za nadzor provedbe ovoga zakona određeno je ministarstvo nadležno za obitelj, a za provedbu ovoga zakona Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Posebno ističemo i značaj osnivanja povjerenstva za praćenje provedbe zakona kako je to utvrđeno u članku 53. prijedloga zakona, a koje broji 7 članova. Dva predstavnika resornog Ministarstva obitelji od kojih je jedan predsjedavajući, te po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za rad Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i koordinacije sindikalnih središnjica. Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, osim članka 9. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i smatram da postoji dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu njegove provedbe dakle da korisnici ovih prava na vrijeme budu upoznati sa načinom njegova ostvarenja. I da zaključim, ispričavam se. Sigurna sam, kolegice i kolege da smo svi mi ovdje svjesni da preko noći nema i ne može biti velikih pomaka, ali da ovdje trebamo biti strpljivi i ustrajni. Iz ove sabornice danas hrvatskoj javnosti prijenosa nema … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Privedite prijedlogom ovoga zakona hrvatske Vlade i mi u Hrvatskom saboru odašiljemo pozitivnu poruku u smislu daljnjeg osnaživanja obitelji u hrvatskom društvu i doprinosimo stvaranju pozitivnog ozračja prema obitelji, braku i djeci. **Jarnjak, Ivan Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ingrid Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo, kolegica govoreći u ime kluba, kolegica Suzana Bilić Vardić i ja razumijem da je tako rekla, ali je netočno što je ustvrdila. Naime, kaže kolegica, evo i s ovim prijedlogom zakona pokazuje se uspješnost i dosljednost politike doktora Ive Sanadera. O dosljednosti ne bih, ali uspješnost, uspješna politika nije, gospođo zastupnice jer ste sami ustvrdili koliko nas se rađa, ali niste ustvrdili koliko ih umire svake godine. Naime, evo ide peta godina vaše uzastopne vlasti i Hrvata, odnosno hrvatskih građana iz godine u godinu svake godine sve manje, jedino birača imamo svake godine sve više. 50 tisuća, 41, 2 tisuće se rodi, a 50 tisuća umre hrvatskih građana, prema tome svake godine odumre jedan mali gradić. Vi ste odbili u nekoliko navrata prijedlog zakona kluba SDP-a kojim smo tražili ukidanje PDV-a na dječje potrepštine, uz to, uz ovo to bi bila prava pomoć. I drugo što je netočno, rekli ste da ovaj je prijedlog zakona uspostavlja i ravnopravnost, međutim ravnopravnost između muškarca i žene, tj. roditelja je narušena time što izrijekom odredba članka 12. govori kako žena, pa čak onda i kad ne doji mora ići na porodiljni dopust, a muškarac to ne može, odnosno ne treba. Prema tome, tu je već jedna neravnopravnost, osim kad se radi o pojedinim ženama recimo iz, ako su državne dužnosnice, pa da one čak i ne trebaju poštivati ovu odredbu članka 12. Hvala lijepo. Idemo dalje. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče. Pred nama je Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je zamišljen kao jedan od važnih instrumenata provođenja nacionalne populacijske politike. Svakako ne i jedini, a niti je moguće jednim zakonom obuhvatiti sve one mjere kojima se zapravo može i treba voditi ozbiljna proaktivna nacionalna populacijska politika. Jedan od problema s kojim se susreću gotovo sve europske zemlje je starenje stanovništva. Starenje stanovništva koje postavlja ozbiljno pitanje tko će za 10, 15 ili 20 godina stvarati novu vrijednost iz koje će se alimentirati i sredstva za socijalnu, odnosno generacijsku solidarnost? Nedavno je Svjetska banka provela jedno vrlo zanimljivo istraživanje i rezultate toga istraživanja možete naći u našoj saborskoj knjižnici koje je pod nazivom "From red to grey", dakle od crvenog k sivom prikazala zapravo opće demografske probleme europskoga kontinenta, ali i zemalja pojedinačno. Jedan od autora toga istraživanja poznati europski demograf Mukeš Čavla nedavno je rekao da starost nije i ne smije biti problem nego blagoslov. Upravo to je ono što želim i ovdje prenijeti kao poruku, dakle starost za čovjeka i za društvo ne može i ne smije biti problem nego blagoslov. Mnogi su razlozi koji utječu na starenje stanovništva. Ja bih ovdje spomenuo samo one koje utječu na produljenje čovjekova života, prije svega radi se o osvješćivanju izazova i poteškoća koje nosi treća dob kako bi oni koji u nju ulaze i oni koji se u njoj nalaze se lakše nosili, mijenjali stilove života i zdravije živjeli. Ali to jednako znači i osvješćivanje svih rizika i za sve ostale populacijske, odnosno demografske skupine. Vrlo važan razlog je i napredak medicine, sve ono što se čini u medicini i farmaciji da bi se spriječile, prevenirale ili dobro liječile bolesti, osobito one koje pogađaju osobe u trećoj dobi. Prosječna, dakle starost raste iz godine u godinu. To je više nego dobro. Međutim, demografski problemi svih zemalja pa i Hrvatske, a obzirom da je Hrvatska jedna od tranzicijskih zemalja i sa određenim specifičnostima, leži zapravo u činjenici da je sve manje novorođene djece. Da se dakle, sve manje djece rađa jer roditelji u najvišem i najsnažnijem dobu ne razumije./ … odugovlače sa sklapanjem brakova, rađanjem djece. Danas, kao što je kolegica maloprije rekla prosječna dob žene koja rađa prvo dijete već je premašila 26 godina, a kada bismo znali podatke za drugo dijete, to bi bilo još poraznije. Naravno, treba pogledati istini u oči pa vidjeti da su sve to posljedice nekih trendova i fenomena u društvu od onih koji su poželjni i koje sami stvaramo poput našeg zalaganja za društvo znanja odnosno za koncept cjeloživotnog učenja odnosno za povećanje broja onih koji završavaju fakultete, imaju višu i visoku naobrazbu. To naravno odgađa u mnogim slučajevima trenutak sklapanja braka i zasnivanje obitelji, ali to je i sve veća socioekonomska ovisnost o roditeljima. Nekad je ta ovisnost nalazila se negdje u granici dobnoj, granici od 20, 21 godine, nekad i manje, već od 18. Danas se ona polako penje na 30 godina. Zasnivanje vlastite obitelji dolazi kasno na red. Time se automatski skraćuje period u kojemu obitelji dobivaju djecu. Tu je još naravno i pitanje posvećenosti karijeri, pitanje koncentriranosti na posao iz straha da se taj posao ne izgubi ili da zbog djece i obveza s djecom se nađemo u situaciji da se moramo nositi na tržištu rada s mlađima, uspješnijima, obrazovanijima sa strahom dakle da ispadnemo iz te utrke. Sve su to dakle realne činjenice, realno stanje s kojim se trebamo suočiti. Demografi obično kažu da se rješenje problema može potražiti u dva područja. Prvo je uvoženje radne snage. Popunjavanje vlastitih demografskih bijelih mrlja otvaranjem granice. Drugi pristup je puno zahtjevniji, odgovorniji i skuplji, a to je aktivna, odgovorna pronatalitetna politika. Što nas tek čeka kad, ulaskom u Europsku uniju obzirom na načelo slobode kretanja radne snage i jedan broj ljudi iz Hrvatske ode u neke druge zemlje. Već postoji fenomen tzv. odgođenog sutra u zemljama zapadne Europe koji se događa imigrantima koji koji su došli privremeno biti i raditi određeni posao s ciljem da se relativno brzo za godinu, dvije, pet ili šest vrate nazad u svoje vlastite zemlje. Taj fenomen odgođenog sutra je zapravo nastao na onoj krilatici dogodine ću se vratiti i tako svake godine. Vraćaju se kad već više nisu u takvoj snazi i dobi da mogu imati familije koje će osigurati proširenu reprodukciju. Nadalje sve više mladih pogiba u nesrećama. Svaki mladi izgubljeni život ne zaboravimo izgubljena je obitelj, izgubljena su nova djeca. Mladi pogibaju sve više i od rizičnih stilova života osobito zbog droge i problem je u tome što čini mi se nitko ne razmišlja kako smanjiti te rizike? Kako smanjiti taj broj prerano izgubljenih života? Ponavljam tko će stvarati novu vrijednost za 20 ili 30 godina? Tko će nas hraniti kad budemo stari? Važno je odgovorno i ozbiljno provoditi proaktivnu nacionalnu populacijsku politiku i u tome smislu vidimo i pokušaj da se ovim zakonom na jednome mjestu združe sva ona nastojanja u dosadašnjim propisima ali i unaprijede za stupanj više u standardu prava. Dakle kao važan instrument provođenja te politike. Međutim dobro je i reći ću i to, dobro je da je predlagatelj uvažio i one prijedloge nezavisnih hrvatskih sindikata koje ste dobili vjerojatno svi i ugradio nekoliko vrlo važnih odredbi i u ovaj konačni prijedlog koji nam se našao na stolu. Međutim činjenica je da je još čitav niz dvojbenih rješenja ili nejasnih rješenja u ovome prijedlogu zakona koje treba ili amandmanima ili na neki drugi način pojasniti, definirati kako bi se roditelji, posvojitelji i skrbnici posve ravnopravno mogli posvetiti brizi i njezi djeteta u najvažnijoj dobi. U tome smislu pozdravljamo i napore kolegice Opačić koja je priložila amandmane. Međutim treba reći da ovakav zakon koji govori o rodiljskim naknadama i o drugačijem tretmanu roditelja koji uzimaju rodiljske dopuste treba govoriti harmonizirajući to sa svim ostalim mjerama. Ako to ne radimo ispadamo licemjeri. Što znači uložiti ovaj napor pa i sredstva u podizanje standarda rodiljskih odnosno roditeljskih naknada a s druge strane ukidati sudove, ukidati ukidati područne škole, ukidati linije javnog gradskog prijevoza u ruralnim sredinama, ukidati zdravstvene ustanove. Kakvu mi to kvalitetu života dajemo upravo tamo gdje su najveće demografske bijele mrlje u Hrvatskoj? Ja ću vam reći u rodnome mjestu moje majke, kolega Matković to dobro znade jer je tamo gradonačelnik, prije 20 godina tri su dnevne autobusne linije bile i prolazile su. Danas ti ljudi da bi došli do linije autobusne moraju pješačiti 3 kilometra a a vozi samo jednom dnevno. Nije to jedinstven slučaj. Ima takvih slučajeva mnogo. Ali postavlja se pitanje što radimo da u tim zonama ovakvim zakonom, ali i drugim mjerama osiguravamo demografsku obnovu, dolazak mladih, ostanak mladih. Angažiranje, njihovo zapošljavanje, korištenje lokalnih prirodnih, poljoprivrednih, gospodarskih resursa. Stvaranje života tamo. Što se dogodilo nakon Domovinskog rata? Zar nismo obećali velike povlastice mladima koji će kao stručnjaci otići u te zone, raditi kao liječnici, raditi kao nastavnici, raditi u javnoj službi. Već nakon par godina ostavili smo ih na cjedilu, više nemaju te povlastice. Danas je njihov život sve gori i gori a trebalo je biti obrnuto. Ono što zabrinjava je i pad broja ostvarenih posvojenja koja smo vidjeli i u ovoj analizi. Sa 150 u nekoliko godina padamo na 120. A ukupan broj djece koja čekaju posvojenje nije se smanjio. Ukupan broj zainteresiranih da budu posvojitelji nije se manjio. Pa zar nije Hrvatski sabor na inicijativu baš nekih konkretnih saborskih zastupnica svojevremeno liberalizirao uvjete, tražio da se omogući posvojenje mnogo fleksibilnije nego što je to bilo prije. Očito nema rezultata. Da možda problem nije u administraciji. Nema te obitelji koja je gora od rješenja u dječjemu domu. Treba učiniti sve da ta djeca završe u obitelji, da rastu uz ljubav. A što se nama događa? Mi nismo u stanju čak niti dobro provoditi postojeći sustav udomiteljstva. Svi smo svjedoci ovih dana, dobili ste i vi na svoje e-mailove obavijest što se događa u Puli, gdje u udomiteljskoj obitelji u kojoj je šestero djece, pokušavaju oteti dvoje djece i odvesti ih u dječji dom. Dvoje djece je prekobrojno, šest nije, a zakon je eksplicite rekao da se postojeće zatečeno stanje zadržava, tim više što u tom konkretnom slučaju gradi se kuća u kojoj cijela obitelj ima preseliti ovo ljeto, koja je u puno boljem stanju u puno boljim tehničkim kondicijama. Mi oduzimamo djecu udomiteljima i vraćamo ih u dom. Pa kakva je to politika? Što mi to poručujemo? Zato budimo svjesni, ovaj zakon neće sve riješiti, on je dobar korak naprijed, ali mi plediramo da stimuliraju i očevi, odnosno da se stimulira broj očeva koji uzimaju porodiljske dopuste, izjednačavanjem visine njihovih primanja, jer je očito da muškarci imaju puno bolje startne plaće i ukoliko želimo imati više muškaraca na porodiljinim dopustima, ne bi bilo loše da se u njihovom slučaju pozitivna diskriminacija utvrdi na 100% utvrđene proračunske osnovice. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, doduše malobrojni, ali četa mala, ali odabrana kažu. Ovaj prijedlog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama s konačnim prijedlogom ovoga zakona je sasvim sigurno dobar korak prema napretku, ali pomalo i stidljiv korak, jer slušajući predbacivanja s ove lijeve na desnu stranu i obrnuto, nije dobro što do toga dolazi, jer kažem da su ovo i s jedne i s druge strane bili jedni stidljivi, polagani mali koraci prema napretku u svezi rodiljnih i roditeljskih potpora u Republici Hrvatskoj, a naslov naslov iznad svega je P.Z.E. Vidite u Europi koja je već dakle odmakla sasvim sigurno u ovakvom zakonodavstvu, bez obzira na sve mjere koje zakon propisuje i sve pogodnosti koje propisuje, događa se jedna populacijska recesija, jedan demografski pad, jedan trend demografskog opadanja depopulacije. Pa dakle, ni oni pored svih tih mjera koje su donijeli i zakonom izregulirali i dalje imaju problema u svezi ove problematike. I ovako kažem ovo predbacivanje s lijeva i s desna nije potrebno, dok naši župnici broje daleko više ukopa, nego li krštenja osobito u ovoj našoj regiji Slavoniji i Baranji, a to mogu potkrijepiti, kada kažem ovo Slavonija i Baranja činjenicom da statistički podaci iz 2007. godine govore o tome da u Republici Hrvatskoj samo dvije županije pozitivan trend populacijski. To su Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija, a na pozitivnoj nuli je Zadarska županija i na maloj negativnoj nuli Istarska županija. Sve ostale županije imaju negativan da kažem populacijski odnosno demografski trend. Prije kada se govorilo o pedagoškim standardima onda sam napomenuo i to, da jedna Republika Kosovo ima jednaki broj djece od rođenja, pa do sedme godine života, koliko i Republika Hrvatska, a Kosovo ima samo 2 milijuna i 100 tisuća stanovnika. Dakle, dva puta manja država po broju stanovnika, a jednak broj djece od nulte dakle do sedme godine života. Sasvim sam siguran da se trebamo dobro zamisliti i ne samo ovakvim zakonima i prijedlozima zakona, nego i niz za niz drugih mjera i ne samo objediniti ona četiri zakona u ovaj jedan, nego li i na drugim područjima napraviti nešto kako bi se napravila dobra aktivna pronatalitetna politika, ali da kažem i nacionalna politika. A kada kažem nacionalna, onda ne kažem to bez vraga. Naime, ovim dana sam upoznat da u Republici Hrvatskoj postoji i prema određenim ustanovama, postoji 20 tisuća zahtjeva za hrvatsko državljanstvo. 20 tisuća zahtjeva. To su ljudi koji su bilo rodbinskim, bilo bračnim ili ostalim vezama, vezani uz državljane Republike Hrvatske i traže državljanstvo. Uz velike i teške muke tu i tamo po neko to i ostvari, ali ova velika većina od 20 tisuća ljudi čeka. Imam i poznajem iz svoje okoline, bliže okoline primjere, gdje mlada žena ne može dobiti državljanstvo iako se udala kod nas tamo u Slavoniju. Treba čekati 4 godine. Žena koja bi ostvarila i zdravstveno osiguranje, ali koja sasvim sigurno s obzirom da je u fertilnoj dobi, najvjerojatnije sa svojim suprugom, mužem, ostvarila dakle i rođenje djece, ali kaže ne može, čeka jer nema materijalne prilike joj to ne dopuštaju. Točno je da nikome nije palo na pamet da ukine i da smanji maksimalno PDV za dječje potrepštine. Nitko ne spominje da je oko 13 tisuća mladih ljudi u fertilnoj dobi i sa visokim obrazovanjem ili sa najmanje srednjim obrazovanjem napustilo Hrvatsku. Hrvatska je izložena stalnim demografskim da kažem stresovima i prije 45., a pogotovo u '45., a onda odlaskom na privremeni rad tzv. u zapadnu Europu posebice u zapadnu Njemačku za vrijeme privredne reforme takozvane. Mi se stariji toga sjećamo, oni mladi ne. Pa zatim '91., druge do pete Domovinskim ratom u kojemu još uvijek ne znamo koliki je zapravo gubitak u ljudstvu. Točan broj ne znamo poginulih i nestalih u Republici Hrvatskoj. Takav demografski pad teško bi izdržale i puno veće da kažem nacije u Europi i zbog toga uzimam primjer Francuske koja je u Napoleonovim ratovima i svim ostalim ratovima također imala veliki pad broja stanovnika i veliki pad broja osoba, odnosno A zato je Francuska poduzela mjere i ovdje imamo u ovoj tablici koja je navedena na stranci 9 pa na stranici 10 točno kako je to, kako su neke zemlje riješile ovu istu problematiku o kojoj danas raspravljamo u ovom prijedlogu zakona. sedam stotina mladih ljudi svake godine pogine u prometnim nesrećama. Jučer je bio na radiju podatak da je oko 110 ljudi, mladih ljudi umrlo zbog droge u Republici Hrvatskoj i da ne govorim o drugim tragedijama koje se upravo događaju u ovoj životnoj, da kažem fertilnoj ovoj dobi, gdje zaista imamo jedne za našu državu, naše veličine i broja stanovnika zaista jedne katastrofalne podatke i zbog toga od onih 48000 osmaša koji su upisali osmi razred prije godinu, dvije dana padamo polako na upis prvačića, prvaščića, prvašića otprilike 40000. Dakle, za nekoliko godina 8000 djece imamo manje u Republici Hrvatskoj. Aktivna pronatalitetna i nacionalna politika će se izgleda voditi onda kada mi uvezemo ja nisam nikakav ni rasist ni ksenofob, ali kada uvedemo dakle ono što stalno govorim, netko navija osobito iz tehno menađerskih krugova silan broj dakle svježe radne snage iz tko zna kuda. E onda ćemo mi valjda primijetiti kada budemo imali slobodan protok ljudi i roba, onda ćemo mi primijeniti očito najbolje mjere kako bismo valjda onda popravili ovo stanje. Ali onda treba razmišljati i o posljedicama toga. A kažem 20000 ljudi vezanih bilo na koji način rodbinski, bračno ili kako god hoćete čeka u našem Ministarstvu unutarnjeg poslova ili već gdje, u uredima za priznavanje državljanstva. Od tih 20000 ljudi koji čekaju na priznavanje državljanstva Republike Hrvatske ima 10000 onih koji su mlađi od 40 godina ili između 20 i 40 godina. E pa sad šta nam je zaključiti? Trebamo li ubrzati taj postupak, trebamo li pojednostaviti taj postupak? Može li se nekako djelovati da se to ipak te mjere pojednostave i da se to olakša ostvarenje državljanstva Republike Hrvatske, pogotovo kažem kod tih ljudi koji imaju na bilo koji način sveze sa ili rodbinske ili ostale sa državljanima Republike Hrvatske. Kada se govori o samom zakonu ovo sam govorio da kažem jedan općenite podatke koji nas tište, koji nas muče onda moram reći i to da sam se informirao kod ljudi koji mi kažu ovako, da potiče se u svakom slučaju pronatalitetna politika. Ali vidite, postoji cenzus po kojemu dijete ako roditelj ostvaruje da ne kažem sad u kunama osrednju plaću gubi pravo na dječji doplatak. To znači da prava na dječji doplatak koji zaista kada kaže se 300 kuna ili točno 298 koja su najveća stavka u tom slučaju pitamo se nije li to diskriminacija. Jasno da obrazovaniji slojevi, školovaniji sa bojim primanjima nemaju, dakle njihova djeca nemaju pravo na dječji doplatak, a ovdje u ovom zakonu se piše i da je dječji doplatak jedan od instrumenata kojim se potiče ova demografska obnova Republike Hrvatske. E sada, to se zove dječji doplatak. Jedna djeca dakle imaju pravo na dječji doplatak druga nemaju. Treba li se to uopće zvati dječji doplatak? Ako je to dječji doplatak onda svako dijete ima pravo na njega. Možemo samo razgovarati o visini dječjeg doplatka ili ga drugačije zvati ili potpora roditeljima za djecu ili ne znam ni ja za što. Pa to nije dječji doplatak ako ga jedni mogu primati, drugi ga ne mogu primati, a dijete je dijete, i jedno i drugo, i onoga koji je završio fakultet i onoga koji ima samo osnovnu školu. Zove se dječji doplatak, a zapravo to nije. Zapravo je to krivi naziv. Točno je da je ova problematika kako netko reče sudbinsko pitanje Republike Hrvatske i njene opstojnosti, ali i suštinsko pitanje politike koju ovaj Visoki dom, ali i svaka Vlada Republike Hrvatske bila ona lijeva ili desna mora računati. Mislim da pomalo kasnimo. Zato sam rekao da su ti koraci koji se donose i ovi zakoni pomalo stidljivi napredak, a s obzirom na to da je depopulacija u demografiji poput da kažem akutne zarazne bolesti sa mog liječničkog stanovišta. Dakle, brzo dolazi do ovog pada kao što i sami vidimo, kao što je gospođa Bilić rekla Vardić, a oporavak, demografski oporavak je vrlo, vrlo spor i dugotrajan, da ne kažem više desetljetni, a ne, to ne možeš napraviti za pola godine ili godinu dana i ne znam kako. Ali sasvim sigurno pad broja stanovnika je i pogotovo mladih vrlo, vrlo strmoglav, vrlo brz i to se događa pred našim očima. Zbog toga i kada sam prije raspravljao o pedagoškim standardima i ako to nije bilo važno možda u tom trenutku govorio o tome da ovaj puta o dječjem doplatku, ali sam govorio i o tome tada da dakle oni ljudi koji ne mogu primiti dječji doplatak zbog svog cenzusa imovinskog, jel plaća, oni će platiti sasvim sigurno veći cenzus u dječjem vrtiću za svoju djecu. Pa jesu li to oni kažnjenici? Jesu li ti roditelji i ta djeca kažnjeni zbog toga što se on školovao, što je on završio fakultet, što nešto veću plaću ima. Dakle, platit će veću participaciju u vrtiću za svoje dijete za prvo, za drugo, a uz to neće primati dječji doplatak. Jel mi kažnjavamo našu inteligenciju? Točno je da ovim zakonom pokušavamo uravnotežiti prisutnost oba roditelja, ali gospodo koliko ja znam, možda ne znam točno statističke podatke u Hrvatskoj, ali bih se zakleo da muškarci u većini slučajeva u brakovima imaju veću plaću od svojih supruga i što kad sad gospodin uzme roditeljski dopust, hoće li se ta naknada odnositi na njegovu plaću ili na onu što sljeduje onih, to će mi državni tajnik reći, onih 4 tisuće ili dvije i šesto, ne znam već koliko. Dakle, ako već omogućujemo i želimo da i otac sudjeluje u odgoju i podizanju djeteta, onda treba omogućiti tom ocu da zadrži svoju plaću na onom nivou na kojem je imao dok je radio. Pa neće nitko ići na nižu plaću zato što će ostati kod kuće sa svojim djetetom. Da bude opet kažnjen zbog toga, ako taj otac ide na roditeljski dopust. Ima niz stvari koje još sam htio navesti, ali evo svijetli mi žuto. Još nešto da kažem. Ovdje ima u članku 14., moram to reći da zaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 30 mjeseci ukoliko se rode blizanci. Evo, ja sam dida dva blizanca i ta moja snaha ima pravo po sadašnjem zakonu 36 mjeseci roditeljski dopust. Sad se smanjio na 30 mjeseci. Gospodine državni tajniče, u ovom segmentu vidim da je to restrikcija, a sad je na putu i treće dijete. Prema tome, imala je 36 mjeseci, sad će imati 30 mjeseci. Nisam osobno, ima još blizanaca, nisam ja sam dida sa 2 blizanci, unučadi, ali ima ih još, hvala Bogu u Republici Hrvatskoj pa samo da vidim da je tu nastala restrikcija zapravo u tom segmentu. prema naprijed, a mi se zastupnici trebamo boriti da i u svim drugim segmentima o kojima sam sad govorio, dakle dječju doplatak, besplatni vrtići, boriti se da ostvarimo to kako bismo doprinijeli ovoj našoj aktivnoj pronatalitetnoj nacionalnoj politici. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Suzana Bilić Vardić. Izvolite. netočna navoda kolege Grubišića, mislim da nije slušao dok sam imala raspravu, ali citiram što je rekao: "Čini mu se da kasnimo u provedbi mjera pronatalitetne politike." Odgovorno tvrdim da ne kasnimo, odnosno ne kasni ova Vlada doktora Ive Sanadera koja u drugom mandatu ustrojno i uporno radi na mjerama pronatalitetne politike. druga stvar koju je rekao, sporio je oko dječjeg doplatka, a dječju doplatak, dakle je li to pravo roditelja ili je to pravo djeteta. Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore, potpore, uzdržavanja i odgoja djece. Evo kolega, to je istina. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo povredu Poslovnika, gospodin Grubišić.

članku 209. Poslovnika, mislim da je gospođa Suzana Bilić Vardić krivo potpuno citirala ono što sam ja rekao i potpuno nepotrebno istupila, a neke stvari možemo riješiti i u razgovoru poslije. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, gospodine tajniče. Ja neću iznijeti u svojoj raspravi velike primjedbe na ovaj prijedlog zakona. Ne samo zato da se opet pribojavam da mi se prigovori da nemam iskustva s trudnoćom i porodom, kao što je to bilo kod prošlog zakona, nego naprosto zato što pozdravljam da se u pravima izjednačuju žene, rodilje bez obzira na radni status, dakle zaposlene, nezaposlene, one koje se bave obrtom, zanatstvom, poljoprivreda pa i one, što po prvi put imamo, žene u mirovini ili koje koriste druga mirovinska prava iako se nekome može činiti čudno kako žene koje su u mirovini mogu ujedno biti i rodilje i koristiti ova prava, imao sam jedan takav slučaj prije godinu, godinu i pol dana je doista žena i mirovini rodila bez mogućnosti ostvarenja prava koja ovaj zakon predviđa. Ali želim istaknuti sljedeće. Ovo je vjerojatno u ovih skoro 5 godina prvi zakon gdje je ocjena stanja na koje se odnosi prijedlog zakona tako oblino i sa tako velikom količinom podataka prikazana. To je možda i dobro jer je dato niz korisnih informacija i bilo bi dobro da se i drugi predlagatelji zakona rukovode ovim primjerom i pomažu nama zastupnicima u razumijevanju materije, ne samo usporedbe s nekim od država svijeta ili Europe i novčanih prikaza i kretanja podataka i stoga sam zaključio da je glavni moto, cilj predlagatelja je bio povećanje nataliteta. Jedan od glavnih, oprostite, ne glavni, ali jedan prioritet. Međutim, brojke koje su u tom prikazu stanja iznijete pokazuju ono što sam već nekoliko puta u Saboru ustvrdio da samo ova ekonomska davanja ne utječu bitnije na kretanje broja rođenja djece, ne samo u Hrvatskoj nego u svim državama. 2003. je ovdje prikazana kao opći pomor u smislu rođenja najmanjeg broja djece zabilježeno od kada se ta evidencija u državi vodi, kada je rođeno 39,6, 39 Pa onda 2004. je porast na 40 tisuća 300, 2005. je 42 400 i sad dolazi 2006. kada slijedi pad. Po podacima o pravima ili isplaćenim naknadama za novorođenu djecu u 2007. jer broj novorođene djece imamo sa 2006., ali već iz tog podatka iz 2007. se vidi da ako nije došlo do daljnjeg pada da je stagnacija na nivou oko 41 tisuće i to je dokaz da samo materijalna prava koja su vezana na porod, rođenje i uzdržavanja djece nisu dovoljne mjere rješavanja ozbiljnog problema kojega Hrvatska ima. Ne sam zbog održivosti broja stanovnika nego, evo vidimo i čujemo da neki, neću reći dužnosnici vlasti, ali njima blisku najavljuju da će Hrvatska za dvadesetak godina morati uvesti milijun stranih radnika. tome nije bilo reakcije s druge strane Markovog trga pa se vjerojatno s takvim najavama slažu. Stav. ja bih volio vidjeti ovdje se negdje spominje da je formirano nekakvo stručno vijeće, grupa, eksperti za natalitetnu politiku, njihov proizvod njihovoga rada. Koji su sve elementi tamo nabrojeni koje moramo u Hrvatskoj poduzeti da zaista dođe do povećanja nataliteta. Ali razgovarajući sa mladim ljudima, a imam sina i kćer u tim dobima na prvo mjesto nikad nitko nije stavio visinu porodne naknade. Niti opremu za novorođenčad. Pa niti visinu dječjeg doplatka. Dal' on bio 166 kuna ili 199 kuna koliko je sad dignut to je manje bitno. Mladi ljudi vele problem nam je stan. Nerješiv problem stan. On je vezan uz teritorijalnu ili mogućnost teritorijalne migracije radne snage u Hrvatskoj. I zato u nekim područjima Hrvatske imamo višak radne snage određenih profila, u drugom manjak jer nismo stimulirali, omogućili teritorijalnu migraciju jer nemamo stambeni fond za te namjene. Onda su vrtići. Gospođa Kosor nedavno ovdje u raspravi oko toga zajedničko smo zaključili da kapaciteti dječjih vrtića pokrivaju svega 58% potreba. Jaslica i vrtića. Mjesta u osnovnim školama ima dovoljno, ali u srednjim ne. U ukupnom broju da, ali želja djece po upisnim kvotama nije moguće moguće zadovoljiti posebice one škole koje nude perspektivu veću od onih gdje ima viška kapaciteta u odnosu na zainteresiranost. Na fakultetu ne moram nikome niti obrazlagati koji su problemi prilikom upisa na fakultete. Stavit će na stranu novac. Sama ta mogućnost, stan, jaslice, vrtić, škola, fakultet, srednja škola, fakultet. To su također elementi koji odlučuju ili utječu na to kada roditelji odlučuju o broju djece i kada će ih imati. Zbog toga uvijek inzistiram takvom prigodom da bi bilo dobro da konačno Vlada predloži jedan paket zakona ili mjera da ih vidimo u cjelini, a ne segmentalno. Ja ne tvrdim da neće biti možda za 6 mjeseci neka druga tema opet u ovoj funkciji, ali onda smo u situaciji da svakih 6 mjeseci donosimo jedan propis pa kasnije vidimo da ovaj ne daje učinke i rezultate koje smo očekivali pa ih popravljamo i često mijenjamo propise a to poskupljuje i povećava državnu upravu i administraciju. Svaka promjena propisa za sobom nosi novi postupak, novi posao državnoj upravi. Nadalje želio bih pozdraviti, podržati pa reći ću i pohvaliti predlagatelja koji je člankom 27. predvidio da i žena koja je skinuta s evidencije nezaposlenih zbog primitika neće gubiti pravo na ovo kao što je to bio slučaj do sad kad su žene prihvaćale privremene i povremene poslove u trajanju tjedan, dva, tri, mjesec dana gubeći kontinuitet nezaposlenosti i ostajući bez ovih prava i ovo se sad ta nepravda, po meni nepravda ispravlja. I na kraju zamolio bih vas da mi ipak nešto pojasnite vezano uz članak 31. Dakle to su upravo one žene a taj članak se poziva na članak 7. stavak 1. točku 3. majke izvan radnog odnosa. U članku 7., stavak 1., točka 6. govori o ženama koje su korisnice mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju ili korisnik prava na invalidsku mirovinu. Dakle cijeli članak 31. bi se trebao odnositi na njih. Sve sam razumio ali jednu stvar ipak ne Žena koja je korisnica mirovine, invalidske mirovine rodi, ima pravo na porodni dopust 28 dana prije očekivanog poroda, 42 nakon toga što je obvezatno i kasnije do 8. godine starosti djeteta, 8. rođendana može birati kada će što koristiti i ostvaruje pravo na porodnu naknadu. Dobro. Što je sa njezinim statusom u vezi mirovine? Prestaje biti u tom trenutku umirovljenica i postaje rodilja ili koristi oba prava? Dakle ovo pravo i ovaj status vezani na opće mirovinske propise ovdje nisam vidio regulirano, a u mirovinskim propustima odredbe o ovome nema jer ovo je novina. Ovdje u ovom članku uvodimo novinu koja je, Zakon o općim mirovinskim propisima ne regulira, ne utvrđuje i ne poznaje. Pa ako ja jesam u pravu ili i vi se slažete sa mnom, pogledajte članak 31. i ubacite amandmanom ako je potrebno da se to razjasni. Ako pak nisam u pravu onda očekujem da mi odgovorite taj, kakav će dakle to je, status biti uz bitnu napomenu. U mirovinskim općim propisima takvog statusa nema. I bojim se da ćemo imati nesporazume u primjeni ove odredbe zakona. Hvala lijepa. Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, evo ja bih ispravila navod poštovanog zastupnika gospodina Lesara kada konstatira da zapravo ni jedna vlada nije na prvo mjesto stavila materijalna prava majkama koje ostvaruju određena prava. Ja bih upravo kazala da je ova Vlada u trenutku preuzimanja odgovornosti za Republiku Hrvatsku u 100%-tnom iznosu povećala rodiljne naknade, uvrstila također majke koje nisu bile zaposlene sa rodiljnim naknadama također skoro pa u 100%-tnom iznosu povećala iznose dječjih doplataka što je snažan poticaj i doprinos pronatalitetnoj politici populacijskoj. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Nenad Stazić. Nema ga. Gubi pravo rasprave. Gospođa Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što smo čuli danas nepovoljni demografski trendovi u Hrvatskoj su zapravo direktna posljedica loše pronatalitetne politike. Brojke rođenih sve su manje što smo i čuli od gospođe Bilić-Vardić a uzrok naravno je tome i sve skuplji životni uvjeti, nesigurnost zaposlenja, neizvjesna budućnost odnosno time i loša poruka koje se odašilje budućim roditeljima. I naravno da su sve to razlozi za smanjenje nataliateta u Hrvatskoj. A institucije postoje. Postoje ministarstva nadležna za obitelj. Postoje savjeti za populacijsku politiku i naravno nacionalna populacijska politika ali naravno situacija se radikalno tako ne mijenja. I pitanje rodiljnih naknada i roditeljskih potpora uvijek je vrlo važno pitanje, ali isto tako i veliki problem koji se nameće. O tom elementu ovisi u velikoj mjeri i sam natalitet pošto rodiljne naknade i roditeljske potpore u određenoj mjeri osiguravaju socijalnu sigurnost. Prijedlog Zakona o rodiljinim naknadama i roditeljskim potporama nastoji urediti nekoliko elemenata, počevši od ravnopravnosti majke i očeva, zatim njihovom izlasku na tržište, ekonomskoj neovisnosti žena i pet blagostanja djece, što naravno pozdravljam. Zakonom će se nastojati regulirati jača uključenost očeva u odgoju djece, što je uglavnom svakako pozitivan pothvat, a moći će ga ostvariti nakon 42 dana porodiljnog dopusta. Obavezni rodiljni dopust će trajati prvih 6 mjeseci za prvo ili drugo dijete. Za treće i svako sljedeće dijete porodiljini će trajati 30 mjeseci. Roditelji će rodiljni moći iskoristiti odmah, ali i do osme djetetove godine, što isto tako pozdravljam fleksibilnost toga. Za vrijeme obaveznog rodiljnog dopusta zaposlene majke će primati naknadu u punom iznosu plaće, a drugih 6 mjeseci u iznosu 80% proračunske osnove. Zakon u svakom slučaju predstavlja određeni pozitivan pomak u osvješćivanju problema pada nataliteta u državi, no postavlja se pitanje može li se napraviti i više. Svakako treba pozdraviti mogućnost da otac dobiva otac dobiva rodiljnu naknadu, što u određenoj mjeri zadovoljava načelo jednake prisutnosti oba roditelja u odgoju djece, što je vrlo važno za razvoj samog djeteta. Također pokušaj modifikacije, odnosno intervencije zakona na tržištu rada u namjeri zaštite mladih roditelja je pozitivno, no postavlja se pitanje, hoće li to biti i zaista ostvareno, odnosno hoće li mehanizmi provjere raditi kako trebaju što je gospodin Beus rekao, bilo bi lijepo kada bi se to harmoniziralo sa ostalim mjerama. To treba spomenuti i same korisnike, odnosno korisnice rodiljnih, odnosno roditeljskih potpora, pa da nabrojimo zaposlenice, samozaposlenice, poljoprivrednice, žene honorarke, korisnice mirovine, odnosno žene izvan sustava rada, što je za pozdraviti, svi su to koji ulaze u dotične kategorije, zapravo oni imaju pravo primanja rodiljne naknade i roditeljske potpore. Ispravljena je nepravda prema jednoj kategoriji žena o kojoj sam govorila govorila i prije, a to je kategorija žena koje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivaju putem drugog dohotka, odnosno žene honorarke. One nisu ostvarivale pravo na primanje rodiljnih naknada i roditeljskih potpora, što je jedna od oblika diskriminacije, naravno takvih zaposlenika kojima se direktno onemogućuje stvaranje obitelji zbog neriješene materijalne situacije. Time je naravno bila nejednakost, odnosno nisu bile jednake mogućnosti. Oni su zapravo svoje usluge naplaćivale honorarno tj. u kategoriji drugog dohotka. međutim iako takve žene uplaćuju 15% doprinosa za zdravstveno osiguranje, jednako kao zaposleni i samozaposleni, oni su korisnici koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje temeljem uplata iz drugog dohotka, izjednačeni su s pravom sa poljoprivrednicima i nezaposlenima, što nije idealno rješenje. Upravo zbog toga, predlažem nadopunu članka 28. gospodine državni tajniče, na taj način da u periodu koje je najosjetljivije za sve majke, a to je vrijeme neposredno prije i iza poroda, sve majke bez obzira na njihovu radno pravni položaj, budu izjednačene. Jednako kao zaposlene i samozaposlene majke i majke iz članka 27. stavak 1., trebaju rodiljnu poštedu od rada 28 dana prije očekivanog poroda, jer i one mogu imati problema u trudnoći i one mogu roditi prije vremena. Prihvaćenje ovog amandmana, donijelo bi majkama iz članka 27. stavak 1. osjećaj dostojanstva i sigurnosti i omogućilo bi im da s veseljem očekuju porod, inače će razlike u pravima između zaposlenih i samozaposlenih majki s jedne strane i svih drugih majki s druge strane ostati prevelike, te će ove druge kao i do sada, na žalost umjesto da uživaju u trudnoći, očajnički tražiti po susjedstvu obitelj koja će ih prijaviti kao kućnu pomoćnicu i na taj način u zagrade ono što se kaže legalno svrstati u kategoriju zaposlenih. I upravo zbog toga ću podnijeti takav amandman. Zatim bi se osvrnula na članak 7. stavak 4., korisnik prava rodiljnih i roditeljskih potpora prema odredbama ovog zakona je i osoba koja na temelju rješenja nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj, odnosno skrbnik, što je svakako pohvalno, no to ne rješava problem s kojim se ove osobe suočavaju što se tiče njihovih prava. Ovim osobama je potrebno osigurati jednaka jednaka prava kao što pripadaju roditeljima, jer i te osobe sudjeluju u odgoju djece na potpuno jednak način, kao i sami roditelj. Zatim bi se osvrnula još na članak 17. koji bavi se dopustom u slučaju smrti djeteta, no povlači neke nejasnoće. U članku stoji da se dopust može ostvarit za majke koje rode mrtvo dijete ili ako im dijete umre u vremenu korištenja dopusta. No postavlja se pitanje, koje se majke računaju, te što se događa s majkama koje dožive spontani pobačaj prije poroda? Imaju li one pravo koristiti dopust, odnosno da li je obuhvatio majke koje su rodile mrtvorođeno dijete, a nisu počeli koristiti rodiljni dopust. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ovim zakonom propisan je rodiljni dopust za zaposlene majke do prve godine života djeteta, za majke koje su rodile blizance, treće i svako naredno dijete do treće godine života. Uvedeno je i pravo majke na stanku za dojenje, pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta do treće godine života djeteta, pravo na neplaćeni dopust do treće godine života, pravo roditelja djeteta s teškoćama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu do sedme godine života djeteta, te pravo na rad u skraćenom radnom vremenu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju i nakon navedene dobi. Zakon je propisao mogućnost korištenja prava oca djeteta na rodiljni dopust po isteku obveznog rodiljnog dopusta, odnosno poslije šestog mjeseca života djeteta. Na ovnovi ovog zakona, pravo na rodiljni dopust i rodiljnu naknadu, prošireno je na majke koje obavljaju neke od samostalnih djelatnosti, bave se obrtom i slično, te na nezaposlene majke. Prema odredbama ovog zakona majka koja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, obrtnica, poljoprivrednica ili majka koja obavlja drugu djelatnost, a na osnovi svoga rada osigurana je mirovinskim, invalidskim i zdravstvenim osiguranjem ima pravo na rodiljni dopust i na naknadu pod jednakim uvjetima kao majka koja ovo pravo ostvaruje prema propisima o radu. Potrebno je reći da je ovim zakonom napravljen i odgovarajući pozitivan iskorak kroz uvođenje prava na rodiljni dopust majci na redovitom školovanju na osnovi potvrde o redovitom školovanju i nezaposlenoj majci koja je rodila prvo ili drugo dijete, na rodiljni dopust i naknadu do šestog mjeseca života djeteta, te mogućnosti korištenja dodatnog rodiljnog dopusta do 14 mjeseca života djeteta ako je otac djeteta koristio rodiljni dopust do prve godine života u trajanju od najmanje tri mjeseca. Umjesto sadašnjeg pretežitog socijalnog pristupa sustavu obiteljskih potpora potrebno je potaknuti smanjenje nezaposlenosti kroz rješenja koja potiču roditelje na izlazak na tržište rada, te stvoriti pretpostavke za povećanje zaposlenosti kroz rješenja koja poslodavca potiču na zadržavanje roditelja na radnom mjestu nakon rođenja djeteta i korištenja prava po ovom zakonu. Slijedom toga pojedina rješenja iz ovog zakona moraju biti u neposrednoj vezi s propisima o zapošljavanju, radu i zaštiti na radu. Osobito se to odnosi na otklanjanje, sadašnje preklapanje ili međusobne neusklađenosti propisa o zapošljavanju i Zakona o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki poradi kojih su nezaposlene majke nerijetko gubile pravo na rodiljni dopust i naknadu, a osobito majke koje su tijekom korištenja prava na rodiljni dopust ponovno rodile. Usklađenje ova dva propisa potrebno je iz razloga što prava po ovom zakonu mogu ostvariti i nezaposleni posvojitelj ili skrbnik nad djetetom. Rješenja iz ovog zakona iz razloga što predstavljaju i jedna od socijalnih prava radnika moraju imati uporište i u Zakonu o radu, a posljedično će naći svoja rješenja u kolektivnom ugovoru, sporazumu radničkog vijeća ili poslodavca, te drugim aktima o radu. Osobito se to odnosi i na predloženu fleksibilizaciju prava korištenja na rodiljni i roditeljski dopust, rad u skraćenom radnom vremenu, te zaštitu trudnice i majke koja doji dijete. Vezano uz rješenje iz ovog zakona neophodno je i odgovarajućim propisima o zaštiti na radu naći pravno uporište za provedbu odredbi o trudničkom ili dojenačkom dopustu. Porastu broja korisnika u odnosu na sadašnji broj korisnika prava pridonijet će otvaranje zakonskih pretpostavki za stjecanja prava na posvojiteljski dopust osoba koje to pravo prema sadašnjim propisima ne mogu ostvariti kao što su osobe koje ostvaruju drugi dohodak, samozaposlene osobe, poljoprivrednici, nezaposlene osobe i osobe izvan sustava rada. Prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi tijekom 2006. godine zasnovano je 134 posvojenja, a 2007. godine 121 posvojenje. Zakonom se između ostalog potiču očevi na korištenje dijela roditeljskog dopusta. Također je produžena i mogućnost korištenja dopusta za roditelje koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju do osme godine djetetovog života. To su svakako korisne izmjene, ali one neće znatno utjecati na poboljšanje demografske slike Hrvatske ukoliko se u rješavanje tog problema aktivno ne uključi lokalna zajednica raznim stimulativnim mjerama prvenstveno gradnjom vrtića, jaslica, ali i jednokratnih potpora za rođenje svakog djeteta. Stanje sa natalitetom u Šibenskoj županiji je ispod svih realnih pokazatelja. Slobodno mogu reći kako neki dijelovi Šibenske županije jednostavno izumiru. Gotovo nigdje stopa nataliteta gledajući sve općine i gradove u županiji nije veća od stope mortaliteta. Tj. da budem preciznija. U 2006. godini niti u jednom gradu ili općini nije bilo više rođenih od umrlih, stoga je neshvatljivo danas da grad Šibenik ne izdvaja niti jednu kunu za pomoć prvorođencima u svom gradu, a njih je u 2006. godini bilo samo 370, s obzirom na 561 broj umrlih. Kako ćemo onda tražiti druga rješenja za povećanja broja rođenih ako grad Šibenik nema niti osnovnu mjeru za povećanje politike nataliteta, a to je pomoć roditeljima za prvo dijete. No, da se vratim na sam zakon. Dodatni napredak sa ovim zakonom učinjen je u području jednakog postupanja, budući da su stvorene sve pravne pretpostavke za ostvarivanje propisanih prava svih zaposlenih, ali i drugih građana. Zakon osobito afirmira podjednaku roditeljsku odgovornost za njegu i podizanje novorođene djece, te radnu uključenost kroz uvođenje različitih mogućnosti korištenja prava na vremenske potpore. Isto tako, zakon otvara mogućnost ostvarivanja propisanih prava i strancima sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, a po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju i jednakopravno postupanje prema državljanima iz država članica europskog ekonomskog prostora.

kaže da se pomak neće dogoditi u pronatalitetnoj politici, ako lokalna zajednica se ne uključi snažno u provođenju mjera i ne razumije da grad Šibenik ne može izdvojiti jednokratne novčane pomoći za Ja ću vas gospođo Crljenko upozoriti da ukupno 11% proračunskih sredstava, a to znači 18 milijuna kuna godišnje grad Šibenik troši na predškolski uzrast jedini u Hrvatskoj koji imamo kolektivni ugovor što je dakle dodatni doprinos za djecu u predškolskom uzrastu na jednoj strani i na drugoj strani ono što je definitivno već prepoznato i od strane resornog ministarstva da grad Šibenik gradi posebnu ustanovu predškolskog odgoja za djecu sa posebnim potrebama. Toliko o stanju u gradu. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika gospođa zastupnica Povreda Poslovnika članak 209. Uvažena kolegica Klarić nije ispravila moj netočan navod, ničim demantirala moj navod da grad Šibenik svojim prvorođencima ne daje potporu prilikom rađanja prvog djeteta. Dobro, eto sad je ona na redu pa će gospođa Neda Klarić. Izvolite. Rasprava. ovdje u Hrvatskom saboru ponoviti istu priču i svakako je sljedeća proračunska godina za grad Šibenik ono što će nositi, ne samo jednokratne novčane pomoći za novorođene bebe, već i druge projekte koji će biti dodatni doprinos pronatalitetnoj nacionalnoj strategiji u populacijskoj politici. Hvala lijepa. **Šeks, nije to bio komentar na komentar, o rodiljnim i roditeljskim potporama se nalaze u Ustavu Republike Hrvatske kojim se određuje da država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i ostale uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Osim usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pozitivnim propisima Europske unije, svrha donošenja ovoga zakona je da na cjeloviti način uredi prava zaposlenih, samozaposlenih i nezaposlenih roditelja rodiljne dopuste i naknade koje su do sada bile regulirane Zakonom o radu i Zakonom o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki. Stupanjem na snagu ovoga zakona koji je svakako bolji od dosadašnjega u nepunih 5 godina učiniti će se još jedan vrlo značajan korak u pravcu daljnje afirmacije mjera obiteljske i populacijske politike pa će se ovim činom gotovo u cijelosti provesti sve zacrtane mjere nacionalne populacijske politike u području sustava obiteljskih potpora. Ovaj zakon svakako će se pozitivno odraziti i na mijenjanje demografske strukture stanovništva kroz veću brojnost novorođenih beba budući da svaka socijalna skupina budućih i sadašnjih roditelja nalazi svoje mjesto u zakonu prema svom radnom statusu. izlazak roditelja na tržište rada, poslodavca na neki način osnažuje da zadrži roditelja na radnom mjestu nakon rođenja djeteta, a isto tako će omogućiti lakše usklađivanje obiteljskih i radnih obveza koristeći se cijelim nizom novčanih i vremenskih potpora kojima se potiče rodna jednakost, socijalna osjetljivost i osobna kao i društvena odgovornost. Naglašenija je i odgovornost drugog roditelja glede podizanja i odgoja djeteta, majku ekonomski snaži i otvara veće mogućnosti njezinom profesionalnog napredovanja. Punu uključenost ostvariti će i sindikati, a proširiti će se jednako tako i krug korisnika prava u jednom dijelu, a u pogledu materijalnih naknada o kojima je već bilo govora. Prošireni krug korisnika biti će i preuzimanje korisnika novčanih naknada za vrijeme korištenja prava na dopust ili na rad sa skraćenim radnim vremenom radi njege djeteta sa teškoćama u razvitku koji se još uvijek nalaze u sustavu socijalne skrbi u sustav obiteljskih potpora. Krug korisnika će se proširiti i nezaposlenim stjecateljima prava na posvojiteljski dopust ili skrbnika koji to pravo do sada nisu mogli ostvariti kao osobe koje ostvaruju drugi dohodak, samozaposlene osobe, poljoprivrednici, nezaposlene osobe i osobe izvan sustava rada. Donošenje ovoga zakona ću podržati jer sustavno obuhvaća dopuste, novčane naknade, poštede na radu, novčanu pomoć i jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete te rodiljne i roditeljske potpore koje ostvaruje majka, otac ili pak neka druga osoba koja skrbi o djetetu do njegove navršene osme godine života, a u iznimnim slučajevima čak i duže. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Davorko Vidović. Nema ga. Gospođa zastupnica Romana Jerković. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. na početku same rasprave o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama moramo se prisjetiti da smo krajem 2006., a to su već i moji prethodnici rekli, usvojili nacionalnu populacijsku politiku koja kroz 7 osnovnih područja djelovanja razrađenih čak kroz 62 mjere i aktivnosti u razdoblju od 2007. do 2012. pokušava zaustaviti kako su i moji kolege rekli taj negativni demografski trend i omogućiti povoljne uvjete za, prije svega pomlađivanje i brojčani porast našeg stanovništva. Ovaj dokument osnova je, svakako za jačanje i obitelji kao najveće vrednote društva, jačanje institucije obitelji, a time i cijelo društvo. Pred nama je, evo i prijedlog zakona koji u nacionalnoj populacijskoj politici ima posebno mjesto unutar poglavlja obiteljske potpore. Treba svakako pohvaliti Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti jer je u spomenutom programu, rekla bih gotovo strategiji odredilo ciljeve i prioritete, a to su prije svega na prvom mjestu proširiti sustav ovih obiteljskih potpora različitih, omogućiti dostupnost usluga svim obiteljima u jednakoj mjeri i omogućiti slobodan izbor u načinu korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. Prva mjera u nacionalnoj populacijskoj politici je i upravo mjera donošenje posebnog zakona, ujednačenog zakona, rok je, hoću vas podsjetiti bio negdje prvi kvartal do polovice 2008. i evo, za to treba zaista pohvaliti ministarstvo jer je ovaj zakona danas pred nama. Do sada su se rješavale ove potpore i kroz Zakon o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost, nezaposlenih majki, Zakonom o radu, dakle svugdje nešto po malo, sad imamo zaista na jednom mjestu ove potpore riješene. Koje to novine ovaj zakon donosi? Prije svega rodiljni dopust imaju pravo koristiti majke do 6 mjeseci života djeteta i zaposlene majke i nezaposlene majke koje obavljaju samostalnu djelatnost. To pravo može ovim zakonom koristiti djetetov otac. Roditelj ima pravo i na roditeljski dopust poslije 6 mjeseci života djeteta i to, evo novine za jednu godinu smo to proširili, do osme godine života djeteta. Novina je i ono da za rođene blizance treće i svako slijedeće dijete, naredno dijete roditeljski dopust može trajati 30 mjeseci. Pravo na rodiljni i roditeljski dopust imaju i roditelji koji ne rade i to ne rade polovicu punog radnog vremena ili oni koji rade na ugovor o djelu čime smo riješili upravo one vječite zahtjeve majki koje rade honorarne poslove, koje rade ne ugovore o djelu i time su proširena prava. Dakle ja bih rekla još na jednu kategoriju društva. Ne tako reći mislim možda kategorija društva ružno zvuči ali zaista jednu novu kategoriju društva. Rodiljne i roditeljske naknade mogu ostvariti i poljoprivrednici a rekla sam i opetujem i nezaposleni roditelji, to je naročito A i roditeljski dopust koji je poslije 6 mjeseci života djeteta može i odobrava se i posvojiteljima koji su u ovom trenutku na neki način mogla bih reći iako nisu biološki roditelji ali izjednačeni sa roditeljima. Značajna promjena u ovom zakonu osim proširenja korisnika prava jest i povećanje novčanih naknada za zaposlene i samozaposlene roditelje za vrijeme i korištenje prava rodiljnog dopusta oni imaju plaću od 100% od osnovice. Za naknadu plaće utvrđene prema posebnim propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju isplaćuje im zavod. Znači ide opet ja bih rekla na teret državnog proračuna za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust imaju pravo na 80% proračunske osnovice za 6 mjeseci a po isteku tih 6 mjeseci za 50%. Opet možda će se činiti i kad govorimo o djeci da je nedovoljno, ali moramo znati da će ove obiteljske potpore itekako puno već ove godine državni proračun, ali mislim da nije ništa teško u državnom proračunu dati naročito kad se radi za poboljšanje uvjeta obitelji, a poglavito poboljšanje uvjeta i djece. Svakako da treba, danas je i kolegica rekla, evo i kolegica Klarić je odgovorila senzibilizirati lokalnu zajednicu. Nije dovoljno očekivati da ćemo uvijek moći zagrabiti u državni proračun za povećanje potpora a neke sredine to i dalje čine ili jednokratnim pomoćima ili čitavim nizom potpora u području socijalne skrbi koje upravo osnažuju obitelj. Pa kad to sve zbrojite onda vidimo da zaista ne možemo reći da se današnje naše društvo da se ova Vlada pa i lokalne zajednice ne odnose u pozitivnom smislu i ne određuju u pozitivnom smislu prema obitelji i potporama koje daju. Koliko je važna ova problematika kojom se danas bavimo govori i provedba da za ovu provedbu, ovoga zakona koji je pred nama osniva se i povjerenstvo koje je sastavljeno od predstavnika ministarstva nadležnih za rad, zavoda, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i sindikata. Mislim da je najvažnije ono što donosi ovaj zakon, a to je, to ću na kraju evo svoje rasprave i podcrtati da će zakon potaknuti odgovorno roditeljstvo. Omogućit će da žene budu uključene u, sve više uključene u tržište rada a ne da zbog rađanja djece budu ponekad često i diskriminirane. Znači oba roditelja su izjednačena i oba roditelja sudjeluju i moraju sudjelovati u odgoju djece. Jedino tako ćemo zaista vratiti a svima nam je cilj da obitelj vratimo u središte pozornosti cijeloga društva. Evo hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja bih nekoliko riječi rekao o ovom prijedlogu zakona ali na način da zapravo s obzirom da je u ovoj sabornici postignuto veliko suglasje i ja bih rekao u najvećoj mjeri suglasje oko ovog zakona onda bih zapravo rekao nekoliko rečenica više u smislu važnosti zakona iz pozicije usklađivanja sa zakonodavstvom jedan od osnovnih elemenata kad čovjek pogleda ovaj zakon, onaj koji me naveo na ovo, jedan od osnovnih razloga je činjenica da zapravo ova materija do sada je bila regulirana u Hrvatskoj ja mislim sa 4 ili 5 zakona. Dakle sa Zakonom o radu, o rodiljnim dopustima i naknadama, obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o izvršenju državnog proračuna i Prema tome i to je važan element i to je važan momenat dakle da sada praktički imamo jedan dokument, jedan materijal koji regulira ovo važno pitanje. dakako da se vodilo računa i o onom svemu što zapravo dolazi iz domene zaštite ljudskih prava i koje se odnose i na očinstvo i na materinstvo tako da se zapravo ovim zakonom uspjelo u najvećoj mjeri izjednačiti roditelje i na određeni način odgovoriti na onu do sada neuključenost, ne znam, majki na tržište rada. Time se zapravo puno tog otvorilo i puno omogućilo što je zapravo jedna dobra strana elementa ovog o kojem govorim a to je to usklađivanje s Europskom S druge strane ovim zakonom je dakako postignut puni cilj, puni pogodak kad je u pitanju naša sama nacionalna populacijska politika i zapravo je ovo jedan instrument, najvažniji instrument, ja bih rekao objedinjeni instrument kojim se ta populacijska politika postiže i zapravo vjerujemo da će dati i najbolje moguće rezultate. pohvale Vladi ne samo radi tog što se dogodilo ne znam ni ja iz 4, 5 materijala, jedna sinteza u jedan kvalitetan materijal novi nego i činjenica da zapravo već u idućem proračunu dakle od iduće godine izdvajanje za ovu materiju će biti znatno, znatno veća što je zapravo izravna, izravna, izravna potpora. Ja se slažem s kolegom Lesarom, on nije ovdje kad je govorio i o drugim elementima koji utječu na na broj djece dakle na odluku roditelja da imaju dijete više u smislu ne znam ni ja svega onog što ide uz obitelj dakle i radno mjesto i ne znam ni ja, infrastruktura koju koriste roditelji kako bi lakše odgajali svoje dijete. Dakle u velikim gradovima to su svakako dječji vrtići i tako dalje. Međutim dakako da je to i prostor stanovanja, stan, Nekoliko puta smo ovdje govorili da nije u šoldima sve i da zapravo na žalost i oni koji imaju puno novaca i puno uvjeta ispunjenih da bi imali više djece, ne koriste ih pa poznato nam je da najrazvijeniji dijelovi svijeta, ne znam ni ja ili zemlje koje imaju najjači i najveći bruto nacionalni dohodak na žalost nisu odgovorile na na svojoj nacionalnoj razini i brojem djece i potomstva, nego dapače imaju manje djece od onih koji nemaju te uvjete. Međutim za naše prilike, za prilike u Republici Hrvatskoj svakako da će jedna kombinacija jednog i drugoga, s jedne strane dakle našeg određenja, našeg uvjerenja i naše ljubavi prema vlastitoj djeci i rekao bih prema nama samima s jedne strane, a s druge strane ostvarivanje novih preduvjeta i uvjeta dovesti doista do postizanja ovih ciljeva zadanih u nacionalnoj populacijskoj politici koja je zapravo na određeni način i strateška nacionalna politika jer čemu uopće, ne znam ni ja ono ono sve što imamo i gradimo i što Hrvatska je, ako nema vlastitu djecu. Vraćam se na taj element ipak novaca, poznato je dakle da se ovim zakonom od iduće proračunske godine iz proračuna za ove naknade i za ove vrste potpora izdvaja, ja mislim gospodine državni tajniče, oko 2 milijarde i 18 milijuna kuna, što je mislim otprilike za nekih možda 400 milijuna kuna, 400 milijuna kuna više nego što je to bilo do sada. Prema tome, evo utoliko potpora Vladi, potpora vama ovdje koji predstavljate Vladu i u svoje osobno ime zahvaljujem i svima onima koji su do sada govorili afirmativno o ovome zakonu, a osobito koji su govorili afirmativno o važnosti nacionalne populacijske politike kao jedne od instrumenata kojom se ostvaruje i ona u pravom smislu riječi nacionalna politika i nacionalna sigurnost.

javio sam se samo zato jer nisam znao kome replicirati. Da li kolegama lijevo ili desno od mene da se ne bi netko našao uvrijeđenima odlučio sam se javiti evo u ovoj pojedinačnoj raspravi. Osnovna teza za moju repliku bila je slijedeća. Mnogi su od kolega pokušali demografske probleme u Republici Hrvatskoj povezati sa lošom pronatalitetnom politikom. Ja se s time uopće ne mogu složiti. Ja ću glasati za ovaj zakon jer mislim da te nijanse koje mi mijenjamo danas u odnosu na ono što smo imali jučer ili prije 4 godine su potpuno beznačajne kada je u pitanju populacijska politika Republike Hrvatske. Kolegice i kolege, budimo realni, budimo korektni prema sebi i našim građanima. Pronatalitetna politika je samo jedan mali kotač, čak ne bih rekao ni najznačajniji obzirom na težinu naših demografskih problema. Ni najbolja pronatalitetna politika ne bi riješila, ponavljam naše probleme. To ne znači da ja nju podcjenjujem. Daleko od toga. Zato sam i rekao da ću je podržati i glasovati za nju. Međutim, kolegice i kolege. Moramo sve učiniti da nam mladi ljudi ne odlaze u svijet. To znači da moramo razvojnu politiku, obrazovnu politiku, gospodarsku politiku tako voditi da ti mladi ljudi imaju se gdje zaposliti, da to radno mjesto zadovolji njihove potrebe i da nam ne odlaze. Mi moramo voditi nadalje jednu mudru i migracijsku politiku. Evo, u zadnjih mjesec dana puno smo govorili o radnicima koji dolaze u Hrvatsku, o tome da ćemo povećati taj broj. Kolega Lesar je spomenuo maloprije jedan enorman broj, zastrašujuće veliki broj radnika koji će nam trebati. Međutim, postoji i tabu teme o kojima uopće ne govorimo kolegice i kolege. Mnoge zemlje koje nemaju demografske probleme, a da ih ne bi imali vodi još jednu politiku, to je planiranu i migracijsku politiku počev od najmlađih, od učenika koje jasno obrazuju besplatno sa ciljem da najbolje zadrže, da im ponude stipendije, da studiraju, da se žene i da ostaju činiti društvo tih zemalja. I mi moramo to početi. I mi moramo ozbiljno početi razmišljati da li nam je radnik od 50 godina korisniji no jedan mladi čovjek koji će se moći kroz školovanje asimilirati u naše društvo. Priznajem, teška tema, ali ju moramo otvoriti. Kad-tad ju moramo otvoriti. Smrtnost mladih, prometne nesreće, droga, koliko odnosi mladih života godišnje? Enorman broj. Suicid mladih ljudi, više je branitelja kolegice i kolege poginulo od vlastite ruke na žalost nego li od neprijatelja, što je ružno reći, ali je tako ili se ta brojka gotovo približava tom broju, znate? Jako veliki broj. Prema tome, dajmo, budimo iskreni prema sebi, recimo da su demografski problemi i populacijska politika nešto puno, puno više nego ono o čemu mi danas ovdje raspravljamo. Ja bih jako volio da budemo dovoljno hrabri da otvorimo niz ovih tema i da krenemo stvarno rješavati probleme našeg društva. Hvala lijepo.

ovo što ste vi kolega Doriću kazali, ja mislim da je to vrlo važno što ste sve nabrojali i spomenuli, međutim replicirao bih vam samo u jednom segmentu, a to je kad ste govorili o broju poginulih za vrijeme rata, dakle naših branitelja. I tu se s vama slažem, dakle da je jedan čovjek nastradao na taj način puno je zabrinjavajuće, a ne toliki broj. Međutim, oni koji se ozbiljno bave epidemiologijom suicida, dakle s obzirom na ukupan broj ljudi koji su sudjelovali u ratu i ukupan broj stanovnika i kad na određeni način analiziraju to, to govorim na temelju razgovora kojeg samo vodio sa ljudima u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji se bave tom problematikom, dakako ne umanjujem taj problem, ali ne može se izvesti zaključak, ne može se čak izvesti zaključak kako je među populacijom ljudi koji su bili branitelji neki veliki trend ili ja bih rekao čak porast suicida. Dakle, s obzirom na to da kad usporedim broj suicida od prije rata čak u Hrvatskoj, onda tijekom godina rata prema ovamo, ovamo, dakle ustanovljeno je da je Bogu hvala taj broj suicida u opadanju. Dakle, u padu je, što je stvarno ubiti vrlo važno i mi to moramo znati i mi moramo imati jednu mjeru prema tome zapravo jer nitko ne može, moramo imati jedan stručan, jedan znanstven, da ne kažem znanstveni, znanstven pristup jer nitko ne može reći od tolikog broja ljudi koji su bili branitelji bili izvršili suicid ili ne bi i da nisu bili. Dakako da je rat i ratna trauma potakla ljude i na to. Međutim, evidentno je da porasta da porasta suicida u Hrvatskoj nema. Dapače, on pada što je na veliko zadovoljstvo. Ali dakako posve se s vama slažem to ni najmanje ne umanjuje apsolutnu brigu i apsolutni nadzor i okretanje toj problematici i učinjenja svega onoga što treba činiti prema osobito braniteljima da do toga uopće ne dolazi u buduće. Još jedan puta zaključujem. Apsolutno se slažem sa vama i da nacionalna populacijska politika nije samo ovo, nego je zapravo skup mnogo toga što nam je činiti kao organiziranoj državi. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Mislio sam kolegi Bagariću odgovoriti na sasvim drugačiji način, ali kada je rekao da bi možda jedan dio tih ljudi digao ruku na sebe i da nisu bili branitelji mislim da nemam potrebe replicirati. Završni osvrt državni tajnik gospodin Stjepan Adanić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Ja vam zahvaljujem na podršci koju ste izrazili ovog zakona i zahvaljujem vam na konstruktivnim diskusijama i prijedlozima koje ste dali, a u cilju poboljšanja reguliranja rodiljnih i roditeljskih potpora glede ovog zakona. Rješavanje ove materije, rješavanje ove problematike i provođenje nacionalne populacijske politike od bitnog je, zbilja je od bitnog a ja bih ovdje naglasio i presudnog interesa za daljnji opstanak Republike Hrvatske. Ova Vlada je u tom cilju krenula krenula vrlo pozitivno i povećala je rodiljne naknade, povećala je dječji doplatak, uvela je pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete, uvela je opremu za novorođeno dijete, a isto tako i kao što vidite ovim zakonom angažirala je velika i značajna materijalna sredstva i to sredstva preko 2 milijarde kuna za provođenje ovog zakona u slijedećoj godini. Mi ćemo i nadalje voditi odgovornu i aktivnu pronatalitetnu politiku, a u cilju interesa za Republiku Hrvatsku. Ja vam još jedanput zahvaljujem na vašim konstruktivnim i vrijednim diskusijama. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,00 sati sa raspravom o rebalansu proračuna. Hvala vam